Odbor za rad i socijalno partnerstvo, Odbor za gospodarstvo, Odbor za lokalnu, područnu i regionalnu samoupravu, Odbor za ravnopravnost spolova. Izvješća ste primili na sjednice. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Tu je i gospodin Kruno Kovačević, glavni inspektor Državnog inspektorata kao i gospođa Tamara Obradović, državna tajnica. Izvolite gospodine Kovačević. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, štovane dame i gospodo. Evo, pred vama je konačni tekst Prijedloga Zakona o Državnom inspektoratu. U najkraćim crtama samo da vas izvijestim Državni inspektorat kao što znate državna upravna organizacija i središnje tijelo državne uprave čiji djelokrug obuhvaća inspekcijske poslove u tri grupe inspekcijskih poslova i tri grupe inspektora – gospodarski inspektori, inspektori rada i inspektori za tehničke inspekcije. Sustav danas ima 920 djelatnika. Organiziran je teritorijalno po principu područnih jedinica, središnjim uredom i 39 ispostava u Republici Hrvatskoj.

o Državnom inspektoratu koji je Vlada usvojila i danas se nalazi na vašim klupama. Usklađivanje zakona s propisima Europske unije razlog što predlažemo da zakon ide po hitnom postupku. U odnosu na zahtjev EU ovim se zakonom stvara institucionalni i pravni okvir za učinkovitu provedbu inspekcijskog nadzora u području gospodarskog dijela inspekcije gdje se govori o slobodi kretanja roba jer se napušta nadzor kakvoće proizvoda prije stavljanja na tržište po zahtjevu stranke. U prošloj godini sustav Državnog inspektorata imao je 70000 takvih nadzora što je opterećivalo administrativno gospodarstvenike sa 30 milijuna kuna. Sada takav nadzor napuštamo na granici, ali ne znači da s time napuštamo i kontrolu robe. Ona će se raditi u skladištima uvoznika, odnosno na tržištu kada ona bude disperzirana rada i zaštite na radu, jer se propisuju niži uvjeti u pogledu radnog iskustva za inspektore čime se stvaraju pretpostavke za jačanje administrativnih kapaciteta u ovom području nadzora što je praktički usklađenje s Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj upravi, opreme pod tlakom jer se za inspektore utvrđuju ovlasti isključivo u inspekcijskom nadzoru, a ne i za poslove certificiranja opreme pod tlakom što su poslovi koji pripadaju tijelima za potvrđivanje sukladnosti. Međutim, do danas to nije bio slučaj. Donošenjem ovog Zakona o Državnom inspektoratu bolje će se urediti određena pitanja u vezi s potrebnom stručnom spremom i dužinom radnog staža u struci kojeg moraju imati osobe da bi se mogli rasporediti na radna mjesta inspektora. Radi obavljanja najsloženijih inspekcijskih poslova kao novost uvodi se mogućnost sistematiziranja novih radnih mjesta pod nazivom viši inspektor – specijalista, a zbog omogućavanja zapošljavanja osoba sa završenim preddiplomskim stručnim studijom, popularno Bolonjcima uvodi se radno mjesto inspektora druge vrste zvanja. Jača se odgovornost inspektora i drugih državnih službenika raspoređenih na radna mjesta nadređenih službenika unutarnjih ustrojenih jedinica Državnog inspektorata time što se propisuju uvjeti pod kojima glavni inspektor takvog službenika može preraspodijeliti s takvog radnog mjesta. Zakon je sadržajno jezično usklađen s odredbama Prekršajnog zakona koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. godine. S obzirom na okolnost da je Zakon o državnom inspektoratu od izvornog teksta iz '99. godine do danas mijenjan 11 puta prišlo se izradi novog teksta zakona. Evo, štovani gospodine predsjedniče, toliko. Hvala vam lijepa. Amandmane je podnio Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za gospodarstvo, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ravnopravnost spolova i zastupnica Milanka Opačić. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova, gospođa Karmela Caparin. Izvolite. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege zastupnici. Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na 11. sjednici održanoj 24. rujna 2008. godine raspravljao je o Prijedlogu zakona o Državnom inspektoratu s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 145 koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 17. srpnja 2008. godine. Odbor je navedeni prijedlog zakona raspravio sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskog sabora kao zainteresirano radno tijelo. Predstavnik predlagatelja uvodno je obrazložio prijedlog zakona: "Ovim se zakonom uređuje unutarnje ustrojstvo, poslovi, ovlasti i način rada Državnog inspektorata." Zakon se donosi po hitno postupku zbog usklađivanja s propisima Europske unije. Važeći zakon o Državnom inspektoratu od izvornog teksta iz 1999. godine do danas mijenjan je 11 puta te je bilo potrebno izraditi novi tekst zakona i iz nomotehničkih razloga. Predlagatelj se suglasio sa primjedbom i prijedlogom Ureda pravobranitelja za djecu vezano uz članak 27. prijedloga zakona. taj članak ovlašćuje inspektora da prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora uzima izjave od predstavnika nadziranih pravnih fizičkih osoba i svjedoka. Predlaže se da se dodaju stavci kojima bi se odredilo da se ako se kao svjedok ispituje dijete, takvo ispitivanje provodi uz pomoć odgovarajuće stručne osobe kako bi se spriječilo nestručno ispitivanje i netaktičan odnos prema djetetu. Sukladno Konvenciji o pravima djeteta, dijete je svaka osoba mlađa od 18 godina. U raspravi koja je uslijedila članovi i članice odbora posebno su se osvrnuli na odredbe prijedloga zakona koje se odnose na poslove Državnog inspektorata u području rada i zaštite na radu izražavajući potrebu za većim brojem inspektora rada te njihovom što većom neovisnošću izraženo kroz financijska sredstva s kojim bi institucija Državnog inspektorata trebala raspolagati. Članovi i članice odbora jednoglasno su odlučili podnijeti sljedeći amandman na tekst konačnog prijedloga zakona. U članku 27. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase: 5. Ako se kao svjedok ispituje dijete, takvo ispitivanje se provodi uz pomoć psihologa, pedagoga ili druge stručne osobe na način prikladan uzrastu, dobi i zrelosti djeteta i s dužnom obazrivošću kako takvo ispitivanje ne bi štetilo njegovom razvoju. I pod stavkom 6. Djetetom se u smislu odredbi ovog zakona smatra svaka osoba mlađa od 18 godina. Opširno obrazloženje dobili ste na klupe pa zbog opširnosti obrazloženja neću ga čitati. Na kraju članovi i članice odbora jednoglasno su odlučili predložili Hrvatskom saboru da donese Zakon o Državnom inspektoratu u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske uz prihvaćeni amandman odbora. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime Odbora za gospodarstvo, predsjednik, gospodin Dragan Kovačević. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo saborski zastupnici, pozdravljam i glavnog inspektora, gospodina Krunu Kovačevića i zamjenicu gospođu Boženu Vrbanić. Odbor za gospodarstvo Hrvatskog sabora na 14. sjednici održanoj 16. rujna 2008. razmotrio je Prijedlog zakona o Državnom inspektoratu. O ovom prijedlogu raspravljali smo u svojstvu matičnog radnog tijela. Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlagatelja u raspravi je pozdravljena činjenica da je u odnosu na postojećih 11 izmjena dopuna zakona predložen cjeloviti tekst zakona i da će to omogućiti i inspektorima Državnog inspektorata, ali i svim pravnim i fizičkim osobama čije je poslovanje i rad u djelokrugu ovog zakona lakšu primjenu i tumačenje zakonskih odredbi. Također, pozdravljena je i činjenica da je vezano uz uvjete staža i stručne spreme, dakle da se vezano uz radna mjesta u Državnom inspektoratu novim zakonom prati situacija na tržištu kadrova i radno mjesto inspektora čini atraktivnijim. Odbor važnim drži usklađivanje zakona s iskustvima i pravnom stečevinom Europske unije što bi u njegovoj provedbi i kao rezultat inspekcijskog rada trebalo značajno utjecati na bolju zaštitu potrošača, na suzbijanje sive ekonomije, rada na crno i nelojalne tržišne utakmice. U raspravi koja je uslijedila predstavnik Hrvatske obrtničke komore izrazio je stajalište da su predviđene novčane kazne za obrtnike previsoke, a da u svome radu Državni inspektorat treba rigoroznije kažnjavati za prekršaj fizičke osobe. Kako su u raspravi izražene nedoumice u pojmu fizičke osobe, navedeni je pojam definiran na način da su to one fizičke osobe koje nemaju registriranu niti jednu od djelatnosti. Također, predstavnik Komore dao je primjedbu i na članak 3. stavka 2. ovog zakonskog prijedloga te predložio da u nadležnost Državnog inspektorata prilikom obavljanja nadzora na drugim djelatnostima osim obrta budu dodana i trgovačka društva. Primjedba je dana i na članak 64. stavak 3. kojim bi osim novčane kazne trebalo propisivati i druge sankcije. Dakle kaznena odgovornost ili čak prestanak rada fizičkih osoba obrtnika koji ne dozvole inspektoru privremeno oduzimanju dokumentacije ili predmeta koji služe kao dokaz u upravnom i sudskom postupku. Jedinstveno je mišljenje članova odbora da je zbog pravovremenog sprječavanje mogućeg prekršaja potrebno strogo kažnjavati za prekršaje pravne osobe i odgovorne fizičke osobe u njima kada kod njih rade radnici "na crno". Kada se govori o kažnjavanju fizičkih osoba koje nemaju registriran obrt ili neku drugu djelatnost, predstavnik predlagatelja istaknuo je da inspektori u navedenom slučaju imaju problem u postupanju jer moraju poštivati ustavne odredbe temeljem kojih nemaju ovlaštenje ući u kuću ili stan zbog obavljanja inspekcijskog nadzora. Svi članovi odbora podržali su donošenje ovog zakona ocijenivši ga također jednim od važnih doprinosa za suzbijanje korupcije u Republici Hrvatskoj. Nakon provedene rasprave, odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje Zakona o Državnom Inspektoratu sa sljedećim amandmanom: U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi: Državni inspektorat obavlja nadzor i nad drugim djelatnostima koje fizičke i pravne osobe obavljaju obavljaju sukladno Zakonu o obrtu, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog tijela državne uprave. Prihvaćanjem ovog amandmana postigao bi se jasni izričaj zakona u pogledu nadzora nad primjenom svih zakona i drugih propisa koji čine djelokrug Državnog inspektorata. Osim toga predloženi amandman je u suglasju s člankom 1. Zakona 1. Zakona o obrtu kojim se uređuje pod kojim uvjetima se obavlja obrt kao samostalna djelatnost od strane fizičkih i pravnih osoba. Hvala lijepa. U ime kluba SDP-a, gospođa zastupnica Nada Čavlović Smiljanec. Izvolite. Gospodine predsjedniče, glavni inspektore, gospođo zamjenice, kolegice i kolege zastupnici. Prijedlogom Zakona o Državnom inspektoratu, s Konačnim prijedlogom za koji se predlaže donošenje po hitnom postupku, usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije te se u njegovom prilogu dostavlja izjava o njegovoj usklađenosti sa pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe. Mi u SDP-u smatramo da je zaista bilo neophodno donijeti novi Zakon o Državnom inspektoratu još i ranije, jer je izvorni zakon donesen 1999. godine je od svog donošenja mijenjan i dopunjivan čak 11 puta, pa se pitamo da li bi predlagatelj uopće izradio novi tekst zakona da nije bilo potrebe za njegovim usklađenjem sa zakonodavstvom Europske unije. Podsjećamo da su se značajnije izmjene važećeg zakona dogodile donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu koje su stupile na snagu 2005. godine, a u skladu sa zaključkom Vlade kojim je prihvaćen plan kratkoročnih i dugoročnih mjera za suzbijanje sive ekonomije. Navedenim izmjenama promijenjene su ovlasti Državnog inspektorata i to prvenstveno u predmetima kojima se sprječava siva ekonomija znajući da svi oblici sive ekonomije radilo se to o zapošljavanju bez valjanog pravnog temelja ili obavljanje djelatnosti bez odobrenja za rad, dovode do neravnopravnog položaja gospodarskih subjekata na tržištu, a istovremeno imaju za posljedicu velike gubitke za državni proračun zbog neuplaćivanja prihoda od poreza, prireza i doprinosa. Klub SDP-a smatra da je ovim prijedlogom zakona trebalo objediniti sve inspekcije odnosno propisati i druga upravna područja u kojima bi Državni inspektorat obavljao inspekcijske poslove, jer ako postoji Državni inspektorat kao posebno neovisno tijelo državne uprave, on bi trebao objediniti sve inspekcijske poslove, a ne kao što je sada da su pojedini poslovi inspekcijskog nadzora povjereni nadležnim ministarstvima. Praksa pokazuje da su područja koja su izuzeta iz djelokruga Državnog inspektorata kontrolirana dvojakim kriterijima što nije dobro pa to ima za posljedicu da praktički ministarstva sama sebe nadziru. To je ovaj prijedlog zakona trebao riješiti, a nije. Nadalje, ovim prijedlogom zakona predlaže se ukidanje odredbi o nadzoru kakvoće proizvoda za koje je potrebno uvjerenje a što je do sada bilo u nadležnosti gospodarskih inspektora. prema važećem zakonu obavljaju nadzor kakvoće domaćih i uvoznih proizvoda za koje je bilo potrebno uvjerenje temeljem odredbi članka 14. do 18. sada važećeg Zakona o Državnom inspektoratu, a podsjećam riječ je o 56 grupa prehrambenih i neprehrambenih proizvoda. Predlagatelj kao razlog ukidanju tih nadležnosti inspektora navodi akcijski plan za usklađivanje sa člancima 28. do 30. Ugovora o osnivanju EZZ za poglavlje 1 – sloboda kretanja roba kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske budući da navedene odredbe predstavljaju određene prepreke na tržištu proizvoda te tvrdi da bi se time uklonile administrativne zapreke za stavljanje proizvoda na tržište, a istovremeno bi se postiglo i usklađivanje zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije u ovom području. Bojimo se da će ukidanje ovih odredbi o nadzoru kakvoće zaista napraviti kaos na domaćem tržištu, jer su i uz ovaj nadzor na području naše zemlje dolazili proizvodi sumnjive kvalitete. Podsjećamo među te proizvode između ostalog spadaju meso i mesni proizvodi, mlijeko, jaja, voće, povrće te svi proizvodi od tekstila. Pa i za ovaj nadzor koji smo imali, često se događalo da su pojedini proizvodi morali biti povučeni i to naročito iz trgovačkih lanaca pa se s pravom pitamo neće li naše tržište preplaviti roba sumnjive kakvoće. Moramo znati da na naše tržište ne dolazi samo roba iz zemalja Navesti ću samo primjer robe koja dolazi iz Kine. Tu su u pitanju naročito tekstilni proizvodi i igračke koji su do sada se to pokazalo, često upitne kvalitete i vrlo štetni za zdravlje građana. Prepustiti to područje sporadičnim nadzorima gospodarskih inspektora, odnosno nadzorima od slučaja do slučaja je loše rješenje. Mislimo da je predlagatelj trebao možda pojednostaviti sam postupak izdavanja uvjerenja, ali u svakom slučaju te odredbe su trebale ostati u zakonu. U nastavku ću spomenuti pojedine članke ovog prijedloga zakona za koje držimo da bi ih trebalo dopuniti ili izmijeniti. Prvo ukazujemo na članak 9. zakona koji bi trebalo dopuniti u smislu da glavnog inspektora koji upravlja radom Državnog inspektorata imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, jer to u ovom zakonu se ne spominje. To je i logično, budući da nadzor nad radom Državnog inspektorata izravno obavlja Vlada Republike Hrvatske pa samim time je glavni inspektor izravno odgovoran Vladi, a na taj način bi i Vlada bila suodgovorna za rad Državnog inspektorata. Isto tako nije dobro rješenje da glavni inspektor predlaže svoje pomoćnike već bi isti trebali biti izabrani na temelju javnog natječaja. Svakako je dobro da je u članku 11. ovog zakona propisano da se protiv rješenja inspektora može izjaviti žalba što do sada nije bio slučaj, čime se je kršio direktno i naš Ustav, jer jedno od temeljnih ustavnih načela, pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u prvostupanjskom postupku pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom. Ali ovdje se dovodi u pitanje samostalnost tijela koje bi trebalo rješavati o žalbama, jer Povjerenstvo za žalbe, odnosno njegove članove imenuje glavni inspektor. Zato predlažemo da povjerenstvo imenuje Vlada Republike Hrvatske. Ovim prijedlogom zakona konkretno člankom 16. propisani su niži uvjeti u pogledu dužine potrebnog radnog staža za inspektore. Tako je za radno mjesto inspektora propisan radni staž u struci od 12 mjeseci, a za više inspektore 4 godine radnog iskustva u struci. Predlagatelj kao razlog navodi da se kod raspisivanja natječaja za popunu radnih mjesta inspektora u praksi pokazalo da se prijavljuje jako mali broj kandidata, a i oni koji se zaposle u državnoj službi kao inspektori vrlo brzo odlaze iz državne službe. Tako se snižavanje godina radnog iskustva smatra kao poticajna mjera da bi se na taj način radna mjesta inspektora učinila što atraktivnija i pridonijela jačanju državnog inspektorata. Klub SDP-a smatra da to nije pravi način da bi se privukli kandidati za radna mjesta inspektora, odnosno da bi isti ostali u državnoj službi, znajući koliko je posao inspektora zahtjevan i složen jer je riječ o terenskom poslu, a sama priroda posla je takva da inspektori često doživljavaju neugodnosti pa i prijetnje. Da bi se inspektore motiviralo da se kandidiraju za radna mjesta pa onda i ostanu u službi potrebno je prvenstveno stvoriti pretpostavke za njihov rad a onda i adekvatnu plaću. Moramo priznati da su plaće inspektora male, neprimjerene u poslu koji obavljaju. Inspektori državnog inspektorata nemaju čak niti posebne dodatke na plaću zbog uvjeta rada te su tu u odnosu na druge inspekcije diskriminirani. S druge strane propisivanjem nižih uvjeta u pogledu dužine radnog staža izgubiti ćemo na kvaliteti. Poznajući stanje u državnoj upravi treba reći da službenici koji imaju jednu godinu radnog iskustva, ako su bili vježbenici u tih godinu dana nisu imali priliku puno naučiti. Zato nisu sami odgovorni, jer sustav funkcionira tako da se njihov posao u tih godinu dana svodi na obavljanje najjednostavnijih poslova. Od stručnih poslova vrlo malo ili gotovo ništa se u državnoj službi za 12 mjeseci ne nauči, usprkos tome što svaki vježbenik formalno ima mentora, pa se onda pitamo kako će taj službenik sa gotovo nikakvim stručnim iskustvom uopće moći prevoditi inspekcijske poslove za koje je potrebno poznavati cijeli niz propisa. Isto tako propisivanje radnog staža za višeg inspektora od četiri godine svakako je premalo pogotovo ako se uzme u obzir da je po sada važećem zakonu propisan uvjet od 10 godina radnog iskustva. I ono što treba posebno naglasiti to je da inspektor osim materijalne sigurnosti i svakako mora biti neovisan od politike. Politika ne smije vršiti pritisak na rad inspekcije, ne smiju postojati obveznici kod kojih se smije ići u nadzor i oni kod kojih se ne smije. A to se danas na žalost događa. I na kraju klub SDP-a podržati će donošenje ovog prijedloga zakona, ali će na sve ove primjedbe koje sam sada izrekla u svojoj raspravi uložiti amandmane. Hvala lijepa. Hvala lijepa. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani glavni inspektore i zamjenice glavnog inspektora, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Na početku izlaganja želim istaknuti da će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati Prijedlog Zakona o Državnom inspektoratu s konačnim prijedlogom zakona koji je Vlada Republike Hrvatske dostavila predsjedniku Hrvatskog sabora aktom od 17. srpnja 2008. godine. Potreba donošenja ovog zakona vežu i činjenici da je važeći Zakon o državnom inspektoratu donesen 1999. godine, od dana donošenja do danas mijenjan 11 puta. Stoga podržavamo napor predlagatelja za izradom cjelovitog zakonskog prijedloga, po svom sadržaju preglednom te dostupnom na jednom mjestu svim subjektima na koje se odnosi. Isto tako valja naglasiti da je donošenje ovog zakona utvrđeno planom usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u 2008. godini te je isti usklađen s propisima S obzirom da je naglašeno kako je dobro što se predlagatelj odlučio za izradu novog zakonskog teksta u najkraćim točkama potrebno je osvrnuti se na najbitnije novine i osnovna pitanja koja se uređuju zakonom. Ovim prijedlogom pregledno se utvrđuju upravna područja nad kojima državni inspektorat obavlja inspekcijski nadzor. Uređuje se unutarnje ustrojstvo, poslovi, ovlasti i način rada Državnog inspektorata. Propisuje se koji inspektori ulaze u sastav Državnog inspektorata radi obavljanja poslova inspekcijskog nadzora iz njegovog djelokruga propisuju se ovlasti inspektora. Propisuje se obveza i dužnost pravnim i fizičkim osobama da omoguće obavljanje nadzora inspektora sukladno propisanim ovlastima. Posebnu važnost prijedlog daje pravima i dužnostima inspektora u postupcima u kojima inspektor uzima uzorke od proizvoda za ispitivanje sukladnosti tih proizvoda. Daje se ovlast inspektoru da izvršenika prisili na izvršenje rješenja naplatom novčane kazne. Kada inspektor utvrdi osnovanost sumnje da je počinjen prekršaj ili kazneno djelo poduzima prekršajno-pravne i kazneno-pravne sankcije, a zakon izričito propisuje u kojem slučaju inspektor ne podnosi optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka. Kako bi se efikasno otklonile nepravilnosti u poslovanju inspektorima se propisuje ovlast za donošenje usmenog rješenja izvršenja rješenja pečačenjem, kao privremena mjera zabrane obavljanja djelatnosti. Ova mjera pokazala je svoju učinkovitost na sprečavanju sive ekonomije i rada na crno. Također valja naglasiti kao učinkovitu mjeru ovlast inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora u području prometa roba. U odnosu na zahtjev Europske unije prijedlogom se stvara pravni okvir za provedbu inspekcijskog nadzora i to slobode kretanja roba na način da se napušta nadzor kakvoće proizvoda prije stavljanja na tržište po zahtjevu stranke. Time se otklanja prepreka gospodarskim subjektima koji uvoze određene proizvode i domaćim subjektima koji su prije stavljanja određenih proizvoda u promet bili u obvezi od gospodarskog inspektora pribaviti uvjerenje o kakvoći proizvoda. Nadalje, rada i zaštite na radu na način da se propisuje blaži uvjeti u pogledu radnog iskustva za obavljanje poslova inspektora, te ovlast inspektora ograničava se samo na inspekcijski nadzor. Oni ne mogu obavljati poslove certifikacije opreme pod Donošenjem novog Zakona o Državnom inspektoratu uredit će se pitanja vezana za potrebnu stručnu spremu i dužinu radnog staža u struci za radna mjesta inspektora, pitanja vezana za radnopravne odnose službenika. Novina je da se za obavljanje najsloženijih inspekcijskih poslova daje mogućnost sistematiziranja novih radnih mjesta pod nazivom viši inspektor specijalist. Intencija je zakona jačanje odgovornosti inspektora i drugih državnih službenika. U skladu s tim službenike raspoređene na radna mjesta nadređenih službenika unutarnjih ustrojstvenih jedinica državnog inspektorata, pod propisanim uvjetima glavni inspektor može razriješiti s takvog radnog mjesta. Važno je također istaknuti da su u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2008. godine primjenjuje Prekršajni zakon koji na drugačiji način uređuje neka pitanja prekršajnog zakonodavstva. Stoga je tekst novog Zakona o Državnom inspektoratu bilo potrebno uskladiti i s novim institutima Zakona o prekršajima. S obzirom na naprijed navedeno uvažavajući opravdanost razloga za donošenja Zakona o Državnom inspektoratu po hitnom postupku, klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovog zakona kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. Hvala. Hvala. U ime kluba HSS-a, gospodin zastupnik Boris Klemenić. Izvolite. **Klemenić, Boris (HSS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine glavni inspektore. Državni inspektorat je utemeljen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i Državnih upravnih organizacija, sada Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave, pa se vrijeme utemeljenja državnog inspektorata računa od vremena stupanja na snagu tog zakona tj. od 13. prosinca 1997. godine. Tijekom proteklih godina Zakon o državnom inspektoratu mijenjan je posebnim zakonima čime se usklađivao opis poslova inspektora iz djelokruga inspektorata sukladno nastalim izmjenama u djelokrugu. Značajnije izmjene i dopune Zakona o državnom inspektoratu izvedene su zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnom inspektoratu, a stupile su na snagu 8. studenog 2005. godine. Već smo i u nekoliko navrata čuli da je sam Zakon o državnom inspektoratu od onog izvornog teksta iz '99. godine do danas mijenjan 11 pute, te prema tome dolazi se do sljedećeg zaključka, a to je da kod sljedećih izmjena zakona treba izraditi potpuno novi tekst zakonskog prijedloga. I da ne ponavljam sve ovo što su kolege prije rekli u ime kluba i na koncu konca glavni inspektor, usredotočit ću se na nekoliko pitanja koje dovode u dvojbu, iako ću isto tako reći da će klub HSS-a podržati ovaj prijedlog Zakona o državnom inspektoratu. U članku 11. stavak 5. radi se o povjerenstvu za žalbe koje čine tri člana koje imenuje glavni inspektor. Osim formalnih uvjeta kao što su stupanj i vrsta obrazovanja, nije navedeno da li članovi povjerenstva jesu inspektori državnog inspektorata ili su oni potpuno nezavisne osobe, pa prema tome dovodi se to u pitanje. Isto tako, članak 13. navodi se da inspekcijski nadzor u području primjene zakona i drugih propisa u području trgovine, uslugama, ugostiteljske djelatnosti, pružanja usluga u turizmu, obračuna, naplate i uplata boravišne pristojbe provodi gospodarski inspektor. U članku 13. ne spominje se gospodarski inspektor prve vrste, dok se u sljedećem članku, članku 14. on kao takav spominje. Smatramo da je potrebno terminološki ujednačiti nazive radnih mjesta, radi izbjegavanja eventualnih dvojbi i nejasnoća u primjeni samog zakona. U članku 37. stavak 2. i 36. propisuje se da inspektor u postupku inspekcijskog nadzora ima pravo i dužnost uzeti uzorke proizvoda i dati ih zapečaćenje i na analizu. Također se propisuje da ukoliko ispitani uzorci ne odgovaraju propisanom sastavu i slično, inspektor posljednjim zaključkom utvrđuje iznos tih troškova i kome se trebaju platiti i u kojem roku. Radi preciznosti izričaja smatramo da treba navesti tko plaća te same troškove i u kojem roku je inspektor obvezan sastaviti poseban zaključak kojim se utvrđuje iznos samih nastalih troškova. U članku 47. propisan je i rok od 15 dana za podizanje optužnog prijedloga, za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno prijavu za pokretanje postupka zbog kaznenog djela. Također se navodi da nepodnošenje optužnog prijedloga, odnosno prijave do toga roka ne isključuje obvezu podnošenja. Navedenim po našem mišljenju se otvara mogućnost manipulacije i stvaraju uvjeti za korupciju i ucjenu, bez obzira od koje strane one dolazile smatramo da to nisu poželjne pojave u našem društvu i da treba spriječiti mogućnost razvoja takovih pojava. Bojim se gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici da je ono što je već rečeno u ime kluba i HDZ-a i SDP-a nema potrebe posebno isticati, niti čitati u ovoj raspravi u ime klubova. Još jednom ponovit ću da uz ova objašnjenja koja vjerujem da ćemo dobiti, klub HSS-a će podržati ovakav prijedlog zakona. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva je Ingrid Antičević-Marinović.

Pozdravljam gospodina glavnog inspektora sa zamjenicom, uvažene preostale kolegice i kolege ovdje u Saboru. Evo nekoliko riječi

njegove usklađenosti s pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe. Zasigurno je da smo svakim novim zakonom bliže Europskoj uniji i da nas to sve naravno motivira na još kvalitetniji rad. U odnosu na zahtjeve Europske unije ovim se zakonom stvara institucionalni pravni okvir za učinkovitu provedbu inspekcijskog nadzora i to na sljedećim bitnim područjima. Kao prvo na području slobode kretanja roba, jer se napušta nadzor kakvoće proizvoda prije stavljanja na tržište po zahtjevu stranke. Odredbe važećeg zakona koje su se odnosile na nadzor kakvoće proizvoda prepoznate su kao administrativna zapreka za stavljanje proizvoda na tržište Republike Hrvatske, a vjerujem da će naše zakonodavstvo kroz ostale zakone vršiti provjeru kvalitete roba koje dolaze na tržište iz stranih zemalja kao i domaćih proizvoda koji se pojavljuju na tržištu Republike Hrvatske. Kao drugo područje je područje rada i zaštite na radu, jer se propisuju niži uvjeti u pogledu radnog iskustva za inspektore čime se stvaraju pretpostavke za jačanje administrativnih kapaciteta u ovom području nadzora nadzora … administrativni kapaciteti u području nadzora rada i zapošljavanja predstavljaju mjerilo za zatvaranje pregovora u Poglavlju – 19. Socijalne politike i zapošljavanje zbog čega se daje podrška ipak u ovom manjem uvjetima u pogledu radnog iskustva u svakom slučaju zbog toga što na tržištu nije jednostavno pronaći inspektore zainteresirane osobe za posao inspektora kada se stavljaju visoki uvjeti pogotovo vezano za radni staž, naravno uz potrebu određene i stručne spreme. I kao treće, na području nadzora i certificiranja opreme pod tlakom. Postavlja se mogućnost da inspektori utvrđuju ovlasti isključivo u inspekcijskom nadzoru, a ne i za poslove certificiranja opreme pod tlakom što su poslovi koji pripadaju tijelima za potvrđivanje sukladnosti. Donošenjem novog Zakona o državnom inspektoratu također će se bolje urediti određena pitanja u vezi sa potrebnom stručnom spremom i dužinom radog staža o čemu je bilo govora i naravno kao i uvijek postoje dva različita stajališta i dva mišljenja u struci koje moraju imati osobe da bi se mogle rasporediti na radna mjesta inspektora. I na kraju opet jedno proturječje, naravno donošenje Zakona o državnom inspektoratu po hitnom postupku djelom će se ukloniti administrativne prepreke, to je mišljenje predlagača i nas koji dajemo podršku ovom prijedlogu. Prepreke gospodarskim subjektima koji uvoze određene proizvode ali i domaćim subjektima koji su prije stavljanja u prometu određenih proizvoda u obvezi od nadležnog gospodarskog inspektora pribaviti uvjerenje o kakvoći proizvoda. Zbog svega navedenog ćemo naravno, dajemo podršku, prihvatit ćemo Zakon o državnom inspektoratu. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Vladimir Ivković. Izvolite. Poštovani predsjedniče, glavni inspektore inspektorat je u razdoblju kontrole izvršio 1373 kontrole u turističkoj sezoni i to na području djelatnosti ugostiteljstva, turizma a manjim dijelom ostale djelatnosti od kojih je 55 stranaca, 67 nezaposlenih, 18 neprijavljenih, 18 rješenja o zabrani prekovremenog noćnog rada i Ovo čitam zbog toga jer mislim da je inspektorat od kako je dobio instrumentarij za izvršenje koji je bio ozbiljan na terenu kao što je pečaćenje objekta, privremeno zatvaranje objekta, zatvaranje djelatnosti i tako dalje bitno poboljšalo njihov rad i efikasnost rada i to se na terenu jako osjeti. Ovaj zakon je ustvari ako se samo pogleda 11 dosadašnjih izmjena i dopuna jedno olakšanje za praktičare kojima će ne samo kroz pročišćeni tekst nego kroz novi tekst zakona imati mogućnost lakšeg snalaženja u postojećem važećem, normama. I naravno ovaj zakon se i donosi zbog toga, ne zbog toga jer ima 11 zakona nego da napravi one nužne preduvjete koji su potrebni da bi s takvim zakonom mogli se uklopiti u europsko zakonodavstvo. Jedan od razloga je što se ovim zakonom mora i uskladiti terminologija sa novim Prekršajnim zakonom koji vrijedi od 1. siječnja 2008. godine u dijelu, u dijelu u kojem se odnosi na optužni prijedlog, subjekte odgovorne za počinjenje prekršaja i Dva područja zbog kojih želim istaknuti da podržavam ovaj zakon me posebno zanimaju, a to su područje otklanjanja sukoba interesa. Naime neka vrsta sukoba interesa cijelo vrijeme je bila prisutna kod onih uvjeravanja a posebno kod osuda pod tlakom gdje su ustvari inspektori utvrđivali, certificirali opremu pod tlakom, a sada ovim zakonom to pravo definitivno gube i stiču samo pravo nadzora odnosno inspekcijskog nadzora a ovaj dio posla će dalje utvrđivanje vršiti ovlaštene osobe za utvrđivanje sukladnosti. Čuli smo i neke prigovore vezane za stručne spreme koje se mijenjaju odnosno za radno iskustvo. Po meni je ovo dobro rješenje zbog toga što se skraćuje radno iskustvo i precizira stručna sprema i prilagođava na kraju krajeva novoj, novom nazivlju, ali se u pogledu radnog iskustva otvara prostor za ulazak novih inspektora jer definitivno a i područje s kojeg dolazim, Međimurje na jednom drugom području inspekcije ne da ne može dobiti inspektora već 5 godina nego ne može niti šefa te inspekcije dobiti već 5 godina. Tako da se ovim otvaranjem s kraćim radnim iskustvom, a osobno smatram da više od 3 godine nema zanimanja za koje se ne bi mogao dobro osposobiti a s jednom godinom je dovoljno za obavljanje inspekcijskih poslova. Treće područje koje je bila meta zanimanja ovog, ovih izmjena je ustvari sloboda kretanja roba i tu možemo reći da u početnim godinama naše samostalnosti je bilo jako puno problema sa ulaskom nekvalitetne robe koja nije imala nikakvu dokumentaciju ili manjkavu dokumentaciju i onda se na tržištu pojavljivalo svašta. Mislim da su se ti uvjeti u bitnome popravili pa i ovo zakonsko rješenje koje se traži i od strane Europe da se oslobodi ta administrativna zapreka i više se ne ograničava traženje sukladnosti kod ulaska odnosno potvrda kvalitete nego raznim drugim mjerama pregleda. Dakle ove, ova tri područja u bitnome poboljšavaju područje inspekcije i na kraju krajeva usklađuju i u tom smislu želim podržati ovaj zakon. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. I konačno gospodin Damir Sesvečan. Izvolite. Poštovani predsjedniče, glavni inspektore, zamjenice, kolegice i kolege. Dakle evo prije svega ponovit ću jer o tome je već puno toga rečeno dakle da je Državni inspektorat osnovan Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija iz 1997. godine kao središnje tijelo državne uprave sa zadaćom obavljanja inspekcijskih nadzora u određenim upravnim područjima. Radom Državnog inspektorata upravlja glavni inspektor kojeg imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske koja ujedno obavlja i nadzor nad radom Državnog inspektorata. Sam djelokrug inspektorata utvrđen je Zakonom o državnom inspektoratu iz 1999. godine koji je dan, do danas mijenjan 11 puta pa je svakako trebalo pristupiti izradi novog teksta zakona što se i predlaže. Pred nama je dakle Prijedlog zakona o državnom inspektoratu kojim se predlaže donijeti po hitnom postupku između ostalog i zbog odredbi koje se odnose na usklađivanje sa pravnom stečevinom Ovim zakonom kako se u obrazloženju navodi između ostalog se uređuje ustrojstvo, poslovi, ovlasti i način rada Državnog inspektorata. Navode se upravna područja u kojima Državni inspektorat obavlja inspekcijski nadzor, uređuje unutarnje ustrojstvo i propisuju, propisuje mjesna nadležnost područnih jedinica inspektorata, navode prava i dužnosti inspektora u inspekcijskim poslovima, propisuje način odlučivanja o žalbama na rješenje inspektora, posebni uvjeti za prijem na radno mjesto inspektora, slučajevi u kojima glavni inspektor može razriješiti dužnost i rasporediti na drugo radno mjesto službenika koji upravlja unutarnjom ustrojstvenom jedinicom. Propisuju ovlasti za donošenje usmenog rješenja i tako dalje i tako dalje. Za provođenje ovog zakona s ciljem učinkovitog obavljanja poslova iz nadležnosti Državnog inspektorata važno je osigurati kvalitetne uvjete rada inspektora kako one materijalne tako i uvjete tehničke i informatičke opremljenosti radi omogućavanja povezanosti informacijske i komunikacijske unutar inspektorata ali i inspektorata sa drugim tijelima državne uprave. Uvjeti rada inspektora izuzetno su važni i zbog uloge inspektorata u sprječavanju sive ekonomije bilo da se radi o zapošljavanju bez valjanog pravnog temelja, obavljanju djelatnosti bez potrebnog odobrenja ili nadzoru kakvoće proizvoda. Kada je riječ o obavljanju inspekcijskih poslova novina u ovom zakonu je uvođenje višeg inspektora specijalista i gospodarskog inspektora druge vrste. Također se predlaže urediti pitanje potrebne stručne spreme i dužine radnog staža za radna mjesta inspektora i to na način da uvjet za radno mjesto inspektora bude 12 mjeseci, a za višeg inspektora 4. godine radnog staža u struci. Do sada su ti uvjeti bili od 2 do 5 godina radnog iskustva u struci za inspektora, a za više inspektore 10 godina od čega 3 godine nakon položenog državnog stručnog ispita. Ova mjera svakako će radna mjesta inspektora učiniti atraktivnijim, ali i omogućiti mlađim osobama naravno ne manje stručnim zapošljavanje na tim poslovima. Kroz rasprave u radnim tijelima Sabora iznijeti su određeni prijedlozi i dvojbe oko nekih predloženih rješenja iz ovog zakona za koje mislimo da ih svakako treba uzeti u obzir. Neki su uobličeni kroz amandmane. Prije svega mislim na one Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav kao što je amandman na članak 11. gdje se predlaže da Povjerenstvo za žalbe imenuje Vlada Republike Hrvatske, a ne glavni inspektor kao i otklanjanje dvojbi u članku 47. glede ovlasti inspektora kod pretrage stana koje svakako podržavam s obzirom da se radi o usklađivanju tih pitanja s Ustavom i drugim pozitivnim propisima. Dakle, evo ovo su tek neki od razloga zbog kojih ću podržati donošenje ovog zakona o Državnom inspektoratu kao i hitni postupak. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. I zaključno glavni inspektor gospodin Kruno Kovačević. Izvolite. Kruno** Gospodine predsjedniče, štovane dame i gospodo. Zahvaljujem na konstruktivnoj raspravi. Zahvaljujem svim predstavnicima odbora, zahvaljujem svim predstavnicima koji su konstruktivno sudjelovali u ovoj raspravi i pojedincima. Zaprimili smo amandmane Odbora za gospodarstvo koje u cijelosti prihvaćamo, Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji također u cijelosti prihvaćamo. Odbora za ravnopravnost spolova spolova koji je identičan amandmanu cijenjene zastupnice Milanke Opačić koji u potpunosti prihvaćamo i Odbora za zakonodavstvo koje u potpunosti prihvaćamo. Još jedanput bih se htio zahvaliti pomoći Odboru za zakonodavstvo vezano na nomotehniku prilikom izrade ovog zakona. Hvala vam

hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo kad se steknu uvjeti. Dame i gospodo, mi bi večeras zbog što nismo mogli racionalno predvidjeti razvoj događaja ranije završiti, jer su zastupnici neki nisu se, nisu bili u dvorani, ali i zbog toga što onda nismo mogli pozvati za ove slijedeće zakone, pa prema tome počinjemo u jutro u 9,30 sati. Imamo 8 zakona iz zdravstvene oblasti. Morat ćemo se u jutro dogovoriti kako to raspravljati, kako to racionalno napraviti. Ja vam želim ugodan odmor do sutra u 9,30 sati kad počinjemo sa setom zakona. Najprije Zakon o zdravstvenoj zaštiti i tako redom. Hvala vam lijepa i prijatno! Hvala